Prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se Zakon raspravi u hitnom postupku. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju proveli Odbori za zakonodavstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Srećko Selanac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Selanac, Srećko** Hvala gospodine potpredsjedniče,

koja se očituje u negativnim stopama gospodarskog rasta ove godine. U očuvanju makroekonomske stabilnosti i stvaranje uvjeta za oporavak i stabilan gospodarski rast, veliki naglasak stavlja na provedbu takve fiskalne politike koja će osigurati likvidnost i stabilnost sustava javnih financija. Sukladno tome planirano je smanjenje rashoda državnog proračuna za iduće razdoblje što će se u određenoj mjeri dogoditi u sektoru poljoprivrede kroz smanjenje proračunskih sredstava za provedbu mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Godina 2010. najvažnija je godina u prilagodbi zakonodavstva i provedbi priprema za primjenu pravne stečevine Europske unije u pogledu potpora u poljoprivredi. U svjetlo najnovijih spoznaja i procjena ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi uređuje sljedeća pitanja. Povećava se prag za obračun modulacije sa 36 tisuća na 100 tisuća kuna, također vrši se korekcija iznosa poticaja za … kukuruz sjetve 2008. godine, isto tako produljuju se rokovi za izvedbu nacionalnog programa za ruralni razvoj te podzakonskih propisa kojima se uređuju lokalne potpore višestruka sukladnost i mjere ruralnog razvoja. Također poboljšava se provedba dohodovne potpore. Jasnije se isto definira rješavanje inspekcijskog nadzora u drugom stupnju i isto tako usklađuju se prava za izravno plaćanje proizvođača sadnog materijala proizvedenog i deklariranog u 2008. godini a prodanog u 2009. godini. Važno je napomenuti isto tako da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona neće imati učinka na državni proračun te će se isti provoditi preraspodjelom već odobrenih sredstava državnog proračuna za 2009. godinu. Zahvaljujem. Hvala. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za zakonodavstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ovdje imamo danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju s Konačnim prijedlogom zakona i mogu jedino konstatirati da nema niti 6 mjeseci da smo donijeli zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju gdje je predlagač isticao da su promjene nužne kako zbog prilagodbi na sustav zajedničke politike Europske unije, tako i zbog toga što važeći sustav ne može odgovoriti izazovima globalnih promjena koje se itekako odražavaju i na Hrvatske proizvođače. To su prve rečenice iz materijala od 6. mjeseca i smatrali smo da time pravimo jedan zaokret u cijelom ovom sustavu potpora. Međutim, i tada smo ukazivali da to nisu potpore usklađene još Europi, bilo je govora da su to prijelazne itd., ali eto dobili smo jedan novi Zakon i mislili smo da s time smo riješili neke stvari. već danas nešto što je tvrdo obećano za čega se Vlada i Ministarstvo poljoprivrede zalagalo pokušava se vidimo iz ovoga mijenjati. I to će kao što je bilo i prije mijenjanje ići kroz evo danas ovdje imamo 8 članaka, vjerojatno će uskoro biti novih promjena vjerojatno će biti 10 ili manje članaka, ali ono što je bitno i što želim naglasiti nitko se neće pitati koji novci stoje iza toga, koliko naš taj proizvođač gubi koliko možda dobiva jer toga u proračunu nema, u ovim promjenama toga nema samo jedinična vrijednost. Ja ću pokušati na ovome članku 5. prikazati što taj članak 5., a on kaže članak 82. briše se, to je jedan članak koji bi, eto brišemo 82. a što brišemo ustvari. U obrazloženju stoji da se poticaj umanjuje od 2250 kuna za silažni kukuruz, sjetve 2008. godine i da će se isplatiti u inicijalnoj visini od 1250 kuna kao iznos poticaja za krmno bilje. Postavljam si sada kada idemo jednom kronologijom, kako je uopće došlo do toga da se potiče kukuruz sa 2250 kuna. To se sve dešavalo u ovoj godini, i 8. siječnja 2009. Vlada Ive Sanadera uredbom koja uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, a to je termin bio kada Sabor nije radio, dodaje u važećem Zakonu novi redak, iza krušna žita, pšenice i raž novi redak koji glasi kukuruz po hektaru 2250 kuna. Nismo ni Sabor o tome nije ni raspravljao, poslije to po onome sustavu da se potvrdi ta uredba. Postavlja se pitanje zašto je baš u tom razdoblju odmah poslije nove godine donesena takva uredba, pa vjerojatno lokalni izbori su bili pred vratima pa nije loše da i za kukuruz podignemo potporu, to će tako i tako Sabor potvrditi koliko je to novca tada nitko nije ni pitao ni to nije bilo važno. Međutim, u 6. mjesecu 2009. pri izradi novog Zakona o kojem sam rekao nešto na početku, netko pri kraju u članak 82., Zakon ima 85. članaka dodaje da poticaji za silažnji kukuruz sjetve 2008. godine da će se isplatiti u visini od 2250 kuna. Gospodo, kada je donio ovaj Sabor taj zakon silažnji kukuruz već je odavno bio pojeden i vrlo dobro se znalo koliko ga je bilo zasijano, kakav je bio prihod po hektaru i ukupna proizvodnja. Međutim, nitko tada o tome ništa nije rekao od predlagača, a evo ja ću vam danas reći da je to bilo posijano 2008. godine 29 tisuća 892 hektara površina silažnjog kukuruza. Da je prirod bio 37,5 tona po hektaru i da je bila ukupna proizvodnja od milijun 226 tona ukupna proizvodnja. Indeks proizvodnje u odnosu na 2007. godinu bio je 156. Ja Ja sam na osnovu tih podataka sada izračunao da je za taj silažnji kukuruz bilo potrebno isplatiti 67 milijuna 257 tisuća kuna. Mnogi su imali vjerojatno tu kalkulaciju koliko će na svojih 10, 50, 100 ili više hektara dobiti sredstava. Tada nitko nije govorio o tim novcima, ali se napisalo da će se ti novci isplatiti. Sljedeće pitanje za čega se koristi taj silažnji kukuruz? Vjerojatno je postojao razlog zašto se on stavio i da se ta premija potpora povećava. Taj silažnji kukuruz prvenstveno je 50% obroka za krave u proizvodnji mlijeka. Znamo i situaciju sa mlijekom. Protesti seljaka u 6, 7. mj. prije nekoliko dana opet su bili ti protesti, odnosno traži se i rezultat obećanja u 7 mj. tada i današnje premijerke i potpredsjednika Polančeca da se za intervencije na tržištu intervenira proizvođačima mlijeka i tada je rečeno i dato 180 milijuna za proizvođače mlijeka u sljedećih 6 mj. Tih 6 mj. prošlo je prošli tjedan i kada su sada ponovno ti proizvođači došli kod ministra Čobankovića produljilo se to do 31.03.2010., što je vjerojatno novih 100 milijuna. I što dalje? Ovo ministarstvo ili prihvaćenja novih obećanja ili nove izmjene Zakona o potporama. Upravo ovu kronologiju članka 5. iznio sam da pokažem kako se ne smije raditi jer za uspješnost rada gospodarstva je potrebno da država da određene gabarite, a to su u ovome slučaju i ove potpore u kojima i sa kojima može poduzetnik raditi, a ne da ih mijenjamo svako malo. Zato upravo i ne možemo prihvatiti ovakav način smanjivanja ovoga silažnjoga kukuruza jer smatram i zbog toga smo i dali naš 4 zastupnika amandman na članak 5. da se on briše jer upravo ovo smanjivanje potpore za silažnji kukuruz iz 2008. godine na tih 29 tisuća hektara sigurno će oštetiti one koji su računali na takove potpore. Oni koji su prvenstveno i proizvođači mlijeka i koji su upravo ukalkulirali te potpore u cijenu koštanja te litre mlijeka. Ovim uskraćivanjem potpora dovodimo ih još u težu gospodarsku situaciju. Mislim da mi trebamo proizvođačima dati mogućnost da oni imaju određene gabarite sa kojim sredstvima mogu računati od strane države i na osnovu toga i stvarati određenu cijenu koštanja litre mlijeka, a ne rješavati sa obećanjima, odnosno kada se pojave pred ministarstvom, ne znam pred bilo kojom institucijom i na osnovu toga dati im mogućnost da sa jednim pritiskom i oni koji rade i koji ne rade dobro dobiju određena sredstva. Zbog toga smatram da je ako smo već donijeli takvu jednu odredbu i ako smo rekli da će se to isplatiti mislim da je korektnije da se isplati nego da se skida ta potpora, da se vraća na onih 1250 1250 kuna, nitko ministarstvo nije tjerao da podiže na 2250 kuna i da umjesto ovih ne umanji taj iznos za tih 29 tisuća hektara za skoro 30 milijuna kuna. Što se tiče povećanja praga modulacije u ovome dijelu mislim da je to dobro. Dobro je u situaciji kada ćemo zahvatiti još jedan veći broj ovih jer sigurno do 100 tisuća nisu neki koji će na to se obogatiti premda takove modulacije bile su i u prethodnom zakonu. Međutim, nije se to nažalost ni koristilo ni provodilo. Dobro je da će se 95% OPG-ova biti isključeno iz ovih modulacija, ali isto tako postavlja se i pitanje što znači da 5% ukupnog broja korisnika uzima 57% potpora? Mislim da je zato obveza ministarstva da ovaj iznos, ovih 5% korisnika, da vrate taj iznos putem modulacije i da to koristimo u ruralnim poticajima, u ruralnom dijelu jer sigurno nažalost prema ovim daljnjim odredbama najslabiji i oni staračka domaćinstva vjerojatno neće moći u sustav PDV-a i vrlo lako mogli bi ostati bez bez poticaja u potpunosti. Zbog toga treba striktno provoditi ovaj dio modulacija i ovih 57% poticaja kod ovih 5% ukupnih korisnika vratiti u u ovaj dio za ruralni razvoj i na taj način omogućiti i onima koji ne budu, koji će postat sigurno socijalni slučajevi, da se kroz taj dio im dade određeni dio potpora za njihov razvoj. Na kraju što se tiče ovog dijela vezanog za donošenje i traženje produljenja oko ovog Nacionalnog programa za ruralni razvoj do konca studenog 2010., odnosno 11 mjeseci u roku. To si sami postavljate uvjete, uvjete, premda bi taj dio a govorili smo o Nacionalnom programu za ruralni razvoj ako želimo povući određena sredstva a oni će biti preko 50% od europskih, tada bi sigurno bilo kvalitetnije i bolje da to što prije napravimo i da što prije o tome raspravimo i da na taj način pokušamo što što spremnije ući kada budemo u toj situaciji da povlačimo ta sredstva. Evo to je ono što u ime kluba SDP-a mogu reći i mislim vezano za amandman koji smo dali ovisno će biti o tome naše

Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Na početku klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj prijedlog zakona. Naime, činjenice i svjedoci smo da imamo jedan doslovce rusvaj u zakonodavstvu koju uređuje poljoprivrednu proizvodnju i koji rusvaj pokušavamo sa nizom zakona dovesti sa nizom zakona dovesti u nekakav red i stvoriti zakonodavnu podlogu, a da bismo mogli u trenutku ulaska u Europsku uniju i koristiti sredstva koja su nam na raspolaganju a 2012. 242 242 milijuna eura, 2013. 438 milijuna eura ili ukupno 680 milijuna eura kao potencijal. A prema svim simulacijama nažalost taj potencijal je manji od polovice sa konkretnim projektima i konkretnim programima i zato i ovaj zakon nakon 6 mjeseci opet ide u zakonodavnu proceduru da bi se koliko toliko čitave stvari dovele u nekakvu normalu u nekakav red, a u konačnosti sasvim sigurno u djelu poljoprivrede koncem 2013. imat ćemo negativan saldo, drugim riječima manje ćemo iskoristiti financijsku omotnicu koja nam se daje na raspolaganje za sektor poljoprivrede, nego ćemo uplatiti europske poreze. Ja želim podsjetiti sve nas i sve vas da je u lipnju 2003. godine prihvaćen zajednički dogovor o reformi poljoprivredne politike unutar Europske unije, Da je Unija s prihvaćanje reforme zakoračila u jednu potpuno novu zajedničku poljoprivrednu politiku koja ima svoj rok do 2013. godine, da je razlog o odluci za prihvaćenje reforme razloga bilo više, a jedan od najvažnijih pregovori u okviru Svjetske trgovinske organizacije na području liberizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima i da se reforma o poljoprivrednoj politici Europskoj uniji, Europska unija poručila svim svojim glavnim trgovinskim partnerima, a prije svega državama u razvoju da je kao najveći svjetski izvoznik hrane spremna napustiti model poljoprivrede koji uzrokuje ozbiljne smetnje na svjetskom tržištu poljoprivrednih proizvoda, postupno smanjivati i ukloniti izvozne subvencije i povećavati dostupnost zajedničkom tržištu Europske unije. Poljoprivredi se pridaje jedna potpuno druga dimenzija, a to je briga o općem dobru, zaštita okoliša, sprečavanje odlaska ljudi sa sela, razvoj ruralnog područja, sigurnu i kvalitetnu hranu i jačanje ekonomske moći regije, dobrobit životinja itd. Ponavljam 2003. godine. Mi smo danas u 2009. godini. Koliko smo mi u tom segmentu zakonodavno i stvarno u praksi odradili, ponavljam odradili a da bi se približili ciljevima koje je Europska unija odredila 2003. godine, a od 2013. mijenja model i prilagođuje se novim uvjetima i novim mogućnostima. Reforma zajedničke poljoprivredne politike nalaže da poljoprivrednici moraj za dobivanje poticaja ispunjavati uvjete na području zaštite okoliša, zdrave hrane, identifikacije i registracije životinja, prijavljivanje bolesti i dobrobit životinja ili ukupno 19 različitih direktiva. Površine moraju biti obrađene u skladu s dobrom poljoprivrednom i ekološkom praksom da ne bi došlo do zapuštanja i nekih drugih ekoloških problema. Svaka država članica mora osigurati da će površine koje se prilikom pregovora oko ulaska zemlje u Europsku uniju bile tretirane i vođene kao pašnjaci to i ostati. Naime, zašto to govorim? Mi u klubu Hrvatske narodne stranke da upravo te činjenice su osnova i temelj u kojem pravcu Hrvatska kao organizirana država mora, morala ili je trebala voditi poljoprivrednu politiku i uskladiti poljoprivrednu politiku sa ciljevima Europske unije s obzirom na naš izvjestan ulazak u I ono što je najvažnije potrebno je osigurati i osigurava se vrlo jasna strategija poljoprivrede u tom periodu na koju činjenicu smo mi u klubu Hrvatske narodne stranke uvijek upozoravali, a pogotovo prilikom svake rasprave bez obzira o kojem zakonu u segmentu poljoprivrede smo raspravljali u Hrvatskom saboru. I smatramo da temeljem ovih principa i poštivanje ovih odrednica, da jedino na taj način hrvatski proizvođači mogu zauzeti jedan vrlo konkretan plan i cilj proizvodnje na jedno duže razdoblje, a ne kao što je primjer kod nas. Svaki novi ministar donosi neke nove poticaje, neki proizvodi ostvaruju poticaj po tri osnove, a u svakom slučaju uvijek i u pravilu ovisno o potrebi kupovanja političke ili brige o o jednom segmentu ove države, a taj segment govorim o poljoprivrednoj politici, seljačkim poljoprivrednim gospodarstvima danas danas je u jednoj izuzetno teškoj situaciji. Čast izuzecima, ali veliki dio koji su bili prisiljeni ne obrađivati ono što su imali, koji su bili prisiljeni napustiti onu proizvodnju koju su imali, koji su prisiljeni reagirati u trenutku kada im stvarno voda dođe do grla i kada Vlada mora u pravilu intervenirati sa vatrogasnim mjerama. Međutim, 2012. je vrlo blizu, a da ne govorim o svim ostalim godinama dalje. I tu možda leži jedan od razloga zašto nikada od 2002. godine u ovoj sabornici nije se raspravljalo o stanju u poljoprivredi, a po novom Zakonu o poljoprivredi samo Izvješće o stanju u poljoprivredi bit će objavljeno u Narodnim novinama to je oblik transparentnosti informiranja kojega predlaže Vlada Republike Hrvatske prema segmentu poljoprivrednih gospodarstava. Sam ovaj Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, mi u klubu Hrvatske narodne stranke želimo upozoriti na tri stvari. Prvo, višestruka sukladnost. Što znači višestruka sukladnost? Na nju smo upozoravali i koje su posljedice za poljoprivredno gospodarstvo poštivanje višekratne sukladnosti koja je definirana u članku 8. Naime, višestruka sukladnost nije ništa drugo nego pridržavanje i provođenje 19 direktiva u sklopu dobre poljoprivredne prakse. I mislim da bi bilo dobro da resorno ministarstvo napravi jednu anketu i da vidi dimenziju koliko je uopće poljoprivrednika čulo za višestruku sukladnost, što znači za njih. Što za njihovo gospodarstvo znači višestruka sukladnost i da li uopće su svjesni što višestruka sukladnost znači za njihovo gospodarstvo, da je to investiranje u gospodarstvo. Kakva nam je financijska situacija u poljoprivrednim gospodarstvima, da li su uopće mogući. Da li uopće mogu investirati, a mi donosimo zakonsku obvezu. Činjenica da veliki dio poljoprivrednih gospodarstava je prezaduženo. Činjenica da otkupljivači ne plaćaju unutar nekakvog normalnog roka plaćanja. Činjenica da cijene proizvoda padaju, da cijene inputa rastu, a u ovom trenutku u prosjeku 78% farmi u Hrvatskoj nema adekvatne smještajne prostore i poljoprivrednici će biti prisiljeni ukoliko će htjeti dalje baviti se sa stočarskom proizvodnjom poštivajući ovu višekratnu sukladnost, izgraditi i skladišne kapacitete. Samo na primjer u Varaždinskoj županiji želim podsjetiti da poštivanje nitratne direktive na osnovu popisa poljoprivrede iz 2003. godine stajati ili bolje rečeno ukupno će biti potrebno investirati 78 milijuna eura. Na jednom primjeru staje od 40 krava to je investicija od cirka 50000 eura. Iz kojih sredstava će seljaci to investirati? Naime, sve to navodimo mi u klubu Hrvatske narodne stranke navodimo čisto da upozorimo da je potrebno uložiti daleko više energije i volje i novaca i znanja nego sa prijedlogom izmjena nečega što je europska obveza, ali ne ocjenjujemo i ponašamo se kao dobri učenici prema europskim pregovaračima kad unosimo u naše zakonske odredbe nešto što realno nismo u stanju ostvariti. Nadalje, integralni sustav za administraciju izravnih plaćanja ili bolje rečeno ar kod sustav. Koliko je nama poznato, da bi se netko upisao u ar kod sustav potrebno je donijeti posjedovni ili vlasnički list. I sad vas ja pitam kolegice i kolege, da li uopće netko u ovoj državi upoznat sa stanjem na terenu. Koliko OPG-a ima sređene imovinsko-pravne odnose, da li smo proveli kakvu kampanju kako bi ljudima omogućili što brže i lakše sređivanje dokumentacije. I to je jedan primjer gdje će seljak morati investirati, jer ukoliko ne investira, ukoliko ne uđe u ovaj sustav on će na indirektni način jer neće moći ostvariti poticaj ili direktan način biti sankcioniran. I tu se postavlja pitanje koje je okvire tim ljudima stvorila država, a to je osnovna zadaća da pomogne tim seljacima. I ta priča bi se mogla svesti na čisto usporedbeno imaš štap za ribolov, znaš di je riba, ali nemaš flaks i nemaš udice. Nadalje, sustav modulacije. U stavku 2. je malo čudna. To drugim riječima znači oni koji dobiju više plate manje. I mislim da bi prije svega Europske unije ima svoju poljoprivrednu politiku i način plaćanja potpora. I smatram da bi Hrvatska trebala odrediti gornji maksimum u dobivanju potpora, jer u okruženju Hrvatske postoje zemlje koje to konzumiraju i kod njih je to sasvim drugačije riješeno. Neke imaju ograničenje za 20 krava i 100 hektara ili slično. Ali u Ali u zemljama gdje nije takva modulacija je i puno veća. Pravilo bi trebalo biti, ako dobiješ više i više ti treba uzeti, jer troškovi proizvodnje na 5 hektara razbacani na više dijelova i 200 hektara u komadu nisu isto. Ako je poticaj razlika u cijeni uslijed vrste i načina proizvodnje onda bi se i mi trebali tako ponašati. Stoga predlažemo da modulacije u razredu između 100000 i 2 milijuna i 160 bude znatno manje od sad predloženog. A za potpore veće od 2 milijuna i 160 da bude znatno veća, a slobodno bih rekao i 30 i 50%. I na kraju kako je ovaj zakon zapravo tehničke prirode, mi u klubu Hrvatske narodne stranke ćemo podržati. Međutim, isto tako upozoravamo na neozbiljnost i šlampavost predlagatelja kad se predlažu zakoni. U šest mjeseci govorimo o istoj temi, da nema vizije. Ali isto tako upozoravam na neusklađenost, predlaganju pojedinih rješenja unutar jednog te istog resora. Da li posljednje kadrovsko osvježenje u Ministarstvu poljoprivrede, ruralnog razvoja ima šanse stvari u tom području postaviti u neku kolotečinu koja će biti dobra za poljoprivredne proizvođače to ćemo uskoro vidjeti. Međutim, sasvim sigurno na tom području poljoprivredni proizvođači s punim pravom imaju biti izuzetno razočarani. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama se nalazi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju kojeg je ovaj Visoki dom usvojio usvojio prije nešto više od pet mjeseci ili točnije 3. srpnja 2009. godine. Odmah na početku ove svoje rasprave želim reći kako ćemo mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao što smo napose to učinili i prilikom donošenja potpuno novog zakona, koji u ovom pretpristupnom razdoblju praktično predstavlja temelj za postupnu prilagodbu nacionalnog sustava potpora sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije, i to u području tržišno cjenovne politike i politike ruralnog razvoja. Naravno da prilagodba nacionalne poljoprivredne politike, sa zajedničkom poljoprivrednom politike Europske unije, a u sklopu nje i reforma sustava potpora, nije započela od jučer, već ona traje već duži niz godina, praktično od 2001. godine kada smo donijeli novi zakon, do neki dan važeći Zakon o poljoprivredi. I upravo iz toga razloga mada suština predloženih izmjena i dopuna zakona nije daljnja reforma sustava potpora u Republici Hrvatskoj, reći ću nekoliko rečenica o razvoju nacionalnog sustava potpora o poljoprivredi proteklog razdoblja. Dakle prisjetimo se kako je Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu donesen još 2002. godine, kada je on tada praktično predstavljao značajan zaokret u poljoprivrednoj politici Republike Hrvatske. Uspostavljeni sustav potpora koji je primjenjivan do sredine ove godine, bio je znatno transparentniji, te iz godine u godinu financijski izdašniji u odnosu na prethodni sustav. Od tog trenutka potpore uistinu postoji jedan od ključnih mehanizama provedbe poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj, s obzirom na činjenicu da smo tada zauzeli stav da je potrebno u potpunosti razdvojiti komercijalne potpore od onih nekomercijalnih. Znači one potpore koje su namijenjene proizvodnji za komercijalna poljoprivredna gospodarstva. Istovremeno su stvorene pretpostavke za početak strukturnih reformi hrvatske poljoprivrede uvođenjem modela kapitalnih potpora, te potpora ruralnom razvoju, koje su s vremenom unapređivane i u kvantitativnom, ali i u onome kvalitativnom smislu. Ovdje posebno želim naglasiti 2004. godinu kada su doneseni operativni program razvoja govedarske proizvodnje, te operativni programi podizanja višegodišnjih nasada. Naravno u narednim godinama doneseno je još nekoliko operativnih programa. Dakle, ovakav pristup u proteklim godinama kada je znatno više novca odlazilo za opremanje i tehničko tehnološko unapređenje proizvodnje, te kroz operativne programe za povećanje obijma poljoprivredne proizvodnje, poglavito kada je u pitanju proizvodnja voća, grožđa, maslina, te mesa i mlijeka, zasigurno je značajno pridonio strukturnim reformama hrvatske poljoprivrede. Dakako samim time i podizanju ukupne konkurentnosti hrvatskih poljoprivrednih proizvođača. Spomenuta činjenica koja govori o povećanju obijma proizvodnje danas se pokazuje iznimno važnom kroz proces pregovaranja sa Europskom Komisijom, kada su u pitanju proizvodne kvote, te ukupna financijska omotnica, pri čemu se uzimaju za njihovo određivanje određena referentna razdoblja. To pojednostavljeno rečeno znači kako veća poljoprivredna površina osigurava veću količinsku proizvodnju, a veća količinska proizvodnja daje veće šanse za veće proizvodne kvote, te izdašnija financijska sredstva, što se prema preliminarnoj omotnici financijskoj pokazalo točnim. Ono što smatramo potrebnim istaknuti kao problem kada je u pitanju politika potpora u poljoprivredi, s kojom su se suočavale sve zemlje bivše pristupnice Europskoj uniji, a danas i Republika Hrvatske, jeste taj jedan raskorak u kojem su se nalazile u trenutku pristupanja Europskoj uniji. Naime, dok Europska unija ima velikih problema sa suficitom u poljoprivrednoj proizvodnji, zbog čega kroz reformu sustava potpora, a bilo ih je četiri u posljednjih 15 godina, teži ka smanjenju proizvodnje i proizvodnih potpora uvođenjem sheme jedinstvenog plaćanja po gospodarstvu, uz istodobno očuvanje održivosti poljoprivredne proizvodnje te dostizanja najviših standarda kada je u pitanju kvaliteta proizvoda, zdravlje ljudi, dobrobit životinja i zaštita okoliša. S druge strane sve zemlje pristupnice, uglavnom kao i danas Republika Hrvatska imaju problema sa deficitom u toj proizvodnji i teže ka povećanju te proizvodnje kako bi stvorili u pregovoru sa Europskom Komisijom, prije ulaska u Europsku uniju sebi bolje pregovaračke pozicije. Dakle za postizanje toga cilja ključna je politika potpora koja ide u pravcu podizanja razine proizvodnje, i jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, kako je napose Republika Hrvatska i provodila u proteklih nekoliko godina, ali je isto tako ključno ići u pravcu postupnog postupnog usvajanja europskih standarda kroz zakonodavnu i institucionalnu prilagodbu kako bi ulaskom u Europsku uniju bili u potpunosti sposobni povlačiti sredstva iz europskih fondova namijenjenih poljoprivredi. Upravo novi Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojeg smo ljetos usvojili, pretpostavlja postupnu prilagodbu nacionalnog sustava potpora sa zajedničkom poljoprivrednom politikom u području mjera tržišta cjenovne politike i politike ruralnog razvoja, koja ujedno omogućava primjereno prijelazno razdoblje našim poljoprivrednicima kako bi se što bolje pripremili za konkurentan nastup na zajedničkom, ali iznimno zahtjevnom tržištu poljoprivrednih proizvoda Europske unije. Dakle politika potpora uređena Zakonom o državnoj potpori, kakvog danas imamo još uvijek se nalazi u određenom raskoraku sa politikom potpora u Europskoj uniji, što je sasvim razumljivo u ovom trenutku. S obzirom da je takav pristup dopušten, mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, smatramo kako je dobro da smo ga zadržali do ulaska u Europsku uniju jer je on u interesu naših poljoprivrednih proizvođača. Kao što sam u uvodnom dijelu rekao, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, ne ne predviđa nikakve značajnije promjene koje bi značile dodatnu prilagodbu sustavu potpora, sa onim sustavom potpora u Europskoj uniji, nego se radi o nekoliko izmjena kojima se prvenstveno rekao bih pokušava prilagoditi trenutnoj gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj, a s ciljem ublažavanja posljedica koje bi mogle imati, i koje bi najteže mogle pogoditi mala uglavnom obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Dakle, predložene izmjene i dopune zakona donose nam sljedeće novine. Povećava se prag za obračun modulacije sa 36 na 100 tisuća kuna. Ja neću posebno o tome govoriti, govorili su o tome moji prethodnici. Povećava se intenzitet potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava sa 12 na 24 tisuće kuna. Omogućava se ostvarivanje prava na poticaj za sadni materijal, koji je proizveden i priznat u 2008. godini, a prodan tijekom prvog polugodišta ove godine. Pomiče se rok za izradu Nacionalnog programa za ruralni razvoj, čime se njegovo donošenje usklađuje sa rokom za donošenje Nacionalnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj, te rokovi za izradu određenih podzakonskih propisa. Na kvalitetniji i primjereniji način se određuju članovi povjerenstva za rješavanje o žalbama protiv rješenja poljoprivrednih inspektora, te njihovi stručni uvjeti. O članku 5. ja neću previše govoriti, jer je kolega Bodakoš dosta toga rekao u ime kluba, pa je gotovo svoju cijelu i raspravu posvetio članku 5. i mislim da nije potrebno ponavljati što taj članak regulira. Na kraju Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će usvajanje predloženih izmjena i dopuna Zakona o državnoj potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju, prvenstveno iz razloga što se njime u jednom dijelu uvažavajući trenutno teško ekonomsko stanje, nastoji dohodovno pridonijeti i pripomoći najranjivijim skupinama obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju uredit će se nekoliko pitanja od kojih držimo najznačajnijim izdvojiti nekoliko njih. Čuli smo već u prethodnim izlaganjima povećanje praga za obračun modulacije sa 36 tisuća kuna na 100 tisuća kuna. Dosadašnji prag za primjenu modulacije po poljoprivrednom gospodarstvu koji iznosi 36 tisuća kuna i uvjetuje da su primatelji potpore ispod tog praga isključeni pokazao se u praksi preniskim. Posebice je taj iznos danas neprimjeren s obzirom na trenutačnu gospodarsku situaciju i stanje u sektoru poljoprivrede, koji razmjerno najteže pogađa skupinu gospodarstava koji imaju godišnje primanja od 40 do 140 tisuća kuna. Stoga je vrijedno napomenuti da prihvaćanje prijedloga kojim se taj prag povećava na 100 tisuća kuna omogućava isključivanje 95% gospodarstava iz modulacije. Na temelju isplata za proizvodnu 2008. godinu utvrđeno je da je u kategoriji do 36 tisuća kuna bilo gotovo 80 tisuća poljoprivrednih gospodarstava, procjena je da bi se povećanjem praga na 100 tisuća kuna isključilo iz obračuna modulacije dodatnih oko 8,8 odnosno 8 tisuća i 800 poljoprivrednih gospodarstava koji su primatelji oko 19% ukupne potpore. Tako bi sustavom modulacije bilo obuhvaćeno oko 4800 najvećih gospodarstava a svi znamo da tih 4800 gospodarstava čine svega ukupno 5% ukupnog broja korisnika. To je vrlo mali broj ali na njih otpada više od 57% sveukupne potpore po osnovi izravnih plaća. Povećanje praga za primjenu modulacije na 100 tisuća kuna sukladno je naporima da se približno 95% korisnika izravnih plaćanja isključi iz primjene obvezne modulacije. Što se tiče usklađivanja prava na izravna plaćanja proizvođačima sadnog materijala, isto smo čuli u raspravi da su pojedini proizvođači sadnog materijala suočili se s problemom ostvarivanja poticaja na sadni materijal uslijed razlike u datumu i načinu podnošenja zahtjeva za plaćanje za sadni materijal sukladno važećem zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i starom Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi i rudarstvu. Predložena prijelazna i završna odredba kojom se propisuje da će za sadni materijal koji je proizveden i priznat u 2008. godini a prodan od 1. siječnja do 15. lipnja 2009. godine korisnici moći ostvariti pravo na plaćanje za proizvodnju sadnog materijala u skladu sa Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju ako za to predaju zahtjev do 31. prosinca ove godine. Omogućit će ostvarenje prava na izravna plaćanja i onim proizvođačima sadnog materijala koji to nisu do sada uspješno ostvarili. U dijelu provedba modela dohodovne potpore radi se o nomotehničkom poboljšanju tekstu gdje se radi kontinuiteta provedbe modela potpore dohotku u iznosima koji su se do sada primjenjivali primjenjivali bilo potrebno jasnije naznačiti intenzitet potpore. Pa je do sada 12 tisuća kuna koliko stoji u važećem zakonu bez naznake na što se odnosi da li po poljoprivredniku ili po gospodarstvu povećan intenzitet potpore na 24 tisuće kuna, s naznakom da je to po poljoprivrednom gospodarstvu vidi dodatak četiri mjere ruralnog razvoja. U ovom Prijedlogu zakona smanjuje se iznos poticaja za silažni kukuruz sjetve 2008. godine. Samim tim predlaže se brisanje odredbe članka 82. kojim se uređuje da će se poticaji za silažni kukuruz sjetve 2008. godine isplatiti u visini od 2250 kuna. Radi smanjenja proračunskih sredstava poticaj za silažni kukuruz sjetve 2008. godine naknadno je uvećan u 2009. godini isplatit će se sukladno baznom iznosu koji je bio predviđen za krmno bilje u Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu a on iznosi 1250 kuna po hektaru. Isto tako važno je naznačiti da se produljuju rokovi za izradu nacionalnog programa za ruralni razvoj te podzakonskih propisa kojima se uređuju lokalne potpore višestruka sukladnost i mjere ruralnog razvoja. Radi dodatne potrebe usklađivanja s pravnom stečevinom EU predlaže se produljenje roka za izradu podzakonskih propisa kojima se uređuje lokalne potpore, višestruka sukladnost i mjere ruralnog razvoja. I to do godinu dana od donošenja Zakona. Time bi krajnji rok za donošenje ovog podzakonskih propisa bio kraj srpnja 2010. godine. Također se predlaže produljenje roka za izradu nacionalnog programa za ruralni razvoj do konca studenog 2010. godine, odnosno za dodatnih 11 mjeseci u odnosu na rok utvrđen sadašnjim zakonom. Na taj način rok za donošenje ovog Programa usklađuje se sa rokom za donošenje Nacionalnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj koji je utvrđen u Zakonu o poljoprivredi. Time se postiže usklađenost hodograma donošenja ovih dvaju dokumenata od kojih je prvi programski dokument u skladu sa zahtjevima Europske unije, a drugi programski dokument Vlade Republike Hrvatske kojim se prije svega utvrđuje višegodišnji proračunski okvir te omjer proračunskih izdataka između prvog i drugo stupa poljoprivredne politike. Radi efikasnije provedbe inspekcijskog nadzora u drugom stupnju proširen je obuhvat imenovanja članova povjerenstva na sve državne službenike u Ministarstvu. Prema važećim odredbama povjerenstvo su činila dva poljoprivredna inspektora i jedan državni službenik iz ministarstva. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona neće imati učinka na državni proračun. Isti će se provoditi preraspodjelom već odobrenih sredstava državnog proračuna za 2009. godinu. Za smanjenje poticaja za silažni kukuruz sa 2250 kuna na 1250 kuna po hektaru prema izvršenim procjenama umanjit će se isplata korisnicima za otprilike 25,6 milijuna kuna. Procjenjuje se da će dodatna plaćanja u 2009. godini za sadni materijal koji je proizveden i certificiran u 2008. godini a prodan do 15. lipnja 2009. godine biti potrebno izdvojiti oko 12 milijuna kuna. Kod ovih stavki za poticaje proizvodnih suficit od oko 25,6 milijuna kuna, preraspodijelit će se na stavke kod kojih će biti iskazan manjak sredstava zbog smanjenja ukupnog poljoprivrednog proračuna. Ispravite me ako griješim državni tajniče. A promjena praga za modulaciju neće izravno utjecati na ukupni poljoprivredni proračun već samo za raspodjelu sredstava između poticaja i sredstava za ruralni razvitak. Naime, povećanjem praga za obračun modulacije sa 36 tisuća kuna na 100 tisuća kuna, izuzet će se iz obveznog smanjenja obračunatih prava za 7% dodatnih oko 8 i pol tisuća poljoprivrednih gospodarstava u 2009. godini. Time će se smanjiti iznos moduliranih sredstava za procijenjenih oko 13,8 milijuna kuna. Za taj iznos smanjit će se dodatni priljev sredstava namijenjenih financiranju mjera ruralnog razvoja sukladno članku 18. stavku 4. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Mi u klubu HSS-a ocjenjujemo da će ove izmjene i dopune doprinijeti prevladavanju posljedica i financijske i ekonomske krize u sektoru poljoprivrede, a znamo da su potpore u ruralnom razvoju jedna od najznačajnijih oslonaca malih obiteljskih gospodarstava u održavanju njihove proizvodnje. Znamo da nam je cilj očuvati što više obiteljskih gospodarstava i što bolje ih pripremiti na konkurenciju koja ih očekuje u EU. treba poduzeti sve mjere koje nam stoje na raspolaganju kako bismo našim poljoprivrednim proizvođačima stvorili uvjete, odnosno omogućili im da prebrode probleme kojih ima i danas, a koje je sa sobom donijela ova godina i koja će nas pratiti u sljedećoj 2010. godini. I na kraju klub HSS-a će prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora pa ispravio bih krivi navod koji je gospodin zastupnik rekao da će biti umanjena iznos za 25,6 milijuna kuna za silažnji kukuruz. Međutim, pošto su prema službenim podacima zasijano 29 tisuća 892 hektara to bi trebalo biti 29 tisuće kuna, međutim lošije od toga je što se isto tako u 7 mj. kad je donesen članak 82. to znalo pa se donijelo da bi se sada na ovaj način ukinulo to. Hvala lijepo. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. tijekom 7 mj. ove godine donijeli smo Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i prilikom donošenja ovog zakona govorilo se da je riječ o iznimno dobrom zakonu da je on europski i kao takav da je potreban Hrvatskoj. Međutim, treba se prisjetiti u kakvom okruženju, odnosno što se događalo stvarno u poljoprivredi tijekom 2009. godine. Ukratko rečeno potpuni kaos, sve je teži položaj poljoprivrednika te nepoštivanje ove Vlade oko rokova isplate poticaja na koji su poljoprivrednici imali pravo. Podsjećam da danas još nisu isplaćeni poticaji za 2008. godinu. Dio poticaja je isplaćen putem vaučera, preko noći je ukinuto pravo na povrat kapitalnih ulaganja. Toliko o tome koliko se može vjerovati ovoj Vladi. Ove godine bili smo suočeni sa prosvjedima seljaka zbog niske otkupne cijene pšenice. Cijena mlijeka je prepolovljena. Znamo da su mnoge farme muznih krava zatvorene, seljaci zbog dugova prodaju stoku, ali tijekom cijele godine davana su obećanja i oko povećanja cijene pšenice te zaštitne cijene mlijeka, ministri obećali, seljaci otišli kućama i nakon mjesec dana ništa se nije dogodilo, odnosno ništa se od obećanog nije ispoštivalo. Stanje u poljoprivredi je nikada gore. Seljaci, a naročito iz Slavonije nikada nisu bili u težem položaju. Pa kako je to moguće ako se godinama iz državnog proračuna izdvajana zaista značajna sredstva upravo za sektor poljoprivrede i za poticaje? S jedne strane davali smo poticaje našim seljacima, a s druge strane dozvolili smo opet enormni uvoz čime smo direktno našeg seljaka uništavali domaću ustvari proizvodnju. Poljoprivrednici Slavonije su zaista na koljenima. Ne znaju više ustvari što proizvoditi, a nemaju niti sa čime, nemaju sredstava. Oni koji su ove godine sijali pšenicu zbog iznimno niske otkupne cijene pšenice kao ucjena od strane otkupljivača oko otkupne cijene pšenice poslovali su sa gubitkom. Nemaju sredstava za sjetvu. Rekla sam ministarstvo umjesto novca poticaje za 2008. godine daje seljacima putem vaučera, ali seljacima treba novac, a ne vaučeri. A vidimo u Državnom proračunu za 2010. godinu sredstva za poljoprivredu su znatno smanjena. Ovim zakonom predlaže se smanjenje iznosa poticaja za silažnji kukuruz sjetve 2008. godine o tome je dosta govorio kolega Bodakoš u ime kluba SDP-a. Nema novca za seljake koji su očekivali poticaj za silažnji kukuruz u visini od 2250 kuna, a razlog koji se navodi je smanjenje proračunskih sredstava. Toliko o tome koliko se može vjerovati ovoj Vladi, prvo obeća onda se to briše iz zakona. na kraju željela bih nešto reći o članku 19. stavku 2. zakona budući da je primjena tog članka cijeli niz godina bila odgađana. Naime, u članku 19. stavku 2. piše da je uvjet za ostvarenje izvornih plaćanja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u 2009. godini ostvarila više od 12 tisuća kuna primitaka od izvornih plaćanja moraju biti u statusu obveznika poreza na dohodak, odnosno ti nositelji poljoprivrednih gospodarstava će biti obveznici poreza na dohodak. Ja bih sada ovdje državnom tajniku postavila pitanje, ja zaista dolazim iz Virovitičko-podravske županije i seljaci nisu upoznati, odnosno nije im jasno da li to znači da svi oni poljoprivrednici koji su tijekom 2009. godine ostvarili poticaje veće od 12 tisuća kuna automatski moraju biti obveznici poreza na dohodak? Ako je to tako onda moram reći da je to zaista prenizak iznos poticaja ulazak u sustav poreza na dohodak znači automatski i vođenje poslovnih knjiga za seljake, znači i to da seljaci moraju imati svog knjigovođu. Znači isto tako da moraju izdavati svoje račune, znači dakle jedan novi financijski teret za poljoprivrednike i mislim da ovaj iznos od 12 tisuća kuna zaista je prenizak i da bi o tome trebalo zaista razmisliti ili možda taj iznos u svakom slučaju povećati. Ja mislim da ovaj članak dobro tumačim jer vidimo da ovaj članak, odnosno ovaj stavak 2. će se primjenjivati 01.01.2010. godine, a poljoprivrednici o tome gotovo ništa ne znaju. Mi znamo da su oni dosada bez obzira na koji iznos koliko su potpore dobivali, imali su pravo biti upisani samo u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ova novina znači ovo sad primjena ovoga članka mogu reći da će seljacima zaista otežati njihovu poziciju ovaj automatski ne samo povećati troškove što se tiče vođenja knjiga i plaćanja poreza na dohodak nego će povećati i troškove s naslova doprinosa doprinos je koji plaćaju poljoprivrednici koji nisu obveznici ovaj porez na dohodak su znatno manji u odnosu na doprinose koji plaćaju poljoprivrednici koji su u sustavu poreza na dohodak. Oni su gotovo izjednačeni s obveznicima poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti. I na kraju htjela bih reći da pozdravljam što je taj prag za obračun modulacije povećan sa 36 znači na tih 100 tisuća kuna. Mislim da je ta odredba zaista dobra, ali ono što je zabrinjavajuće i ono što je kolega Bodakoš također izrekao govoreći u ispred kluba SDP-a zabrinjavajuća je činjenica da tih 57% poticaja, odnosno potpora dobiva svega 5% korisnika. To su značajni veliki poljoprivredni proizvođači. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Srećko Selanac. Izvolite. kao prije svega bih zahvalio štovanim saborskim zastupnicama i zastupnicima na ovoj konstruktivnoj diskusiji. Ja bih samo napomenuo, možda i podvukao neke stvari koje su vezne i uz zakon i uz sustav potpore, odnosno ove izmjene koje mi ovdje također predlažemo. Spomenuto je ovdje da je 2003. bila i značajnija reforma, odnosno značajniji zaokret u uvjetima poticanja poljoprivredne proizvodnje gdje upravo se dao naglasak i na direktne potpore, odnosno na direktna plaćanja ali isto tako na razne modele ruralnog razvoja koji su trebali pomoći malim i sitnim seljacima. Ja bih samo napomeno da je to bilo 2003., 2004. već smo mi u Hrvatskoj također u naše zakonodavstvo u naš sustav poljoprivrednih potpora uveli i model potpora ruralnom razvoju. ove izmjene zakona su i nastavak te prilagodbe, odnosno nastavak tog procesa prilagođavanja i dijeljenja direktnih potpora od potpora koje se odnose na potpore ruralnom razdoblju, odnosno sitnijim, manjim seljacima čak ne uvijek koji se bave isključivo poljoprivrednom proizvodnjom. Isto tako ovdje je u nekoliko navrata istaknuto kroz radne diskusije kako su potpore u Hrvatskoj itekako razvijene i tu se u potpunosti slažemo, zato što možemo vidjeti da je naš sustav potpora u Republici Hrvatskoj itekako dobro razvijen. Možemo ga uspoređivati u svakom elementu sa potporama u starim zemljama članicama, a pogotovo ako gledamo potpore koje su postojale u novim zemljama članicama prije njihovog ulaska u Europsku uniju, onda smo daleko, daleko ispred svih novih zemalja članica. Isto svih novih zemalja članica. Isto tako te potpore su kod nas razvijenije kako po obimu, kako po broju različitih kulturama različitim sustavima potpora, ali isto tako i po iznosima koje mi kao Republika Hrvatska isplaćujemo našim poljoprivrednim proizvođačima. Ono što je isto bitno to je da se mi sada nalazimo upravo u jednom vrlo intenzivnom procesu prilagodbe, zakonodavstvo Europske unije i možemo reći da je naš sustav potpora potrebno skoro u potpunosti prilagoditi potporama Europske unije i ugraditi u njega sve potrebne specifičnosti. Normalno da taj proces ne može ići u jednom dokumentu i normalno da će se taj proces odvijati korak po korak po korak i prilagođavat ćemo ga postupno onako kako je moguće i putem naših prilika, ali isto tako i naših korisnika poticaja kako se oni mogu njima prilagoditi. u nekoliko navrata da će se sustav potpora Europske unije 2013. vjerojatno mijenjati. On će se sigurno dorađivati, on će sigurno pretrpjeti određena poboljšanja od samih članica Europske unije, pa tako isto mogu već sada najaviti da i nas očekuju i novi modeli, odnosno nove prilagodbe tom sustavu koje dolaze kroz sljedećih nekoliko godina, pogotovo 2013. godine. Hvala. **Šeks, Vladimir